Добро утро, уважаеми колеги! Моля, заемете местата си.

Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена като точка в седмичната Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание. Вносител е Димитър Главчев – председател на Народното събрание, на 3 май 2017 г., като предлагам това да стане точка първа за петък – 5 май 2017 г. Моля да гласувате.

Уважаеми колеги, позволете да Ви припомня, че след постъпването на Указа на Президента, който се очаква да стане всеки момент, с който се предлага Народното събрание да избере министър-председател, ще направя предложение, пак на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да бъдат включени като точки в днешната ни Програма: 1. Избиране на министър-председател на Република България. 2. Приемане на структура на Министерския съвет. 3. Избиране на Министерския съвет на Република България. Но това ще стане след постъпване на Указа, за да Ви съобщя и номера му. Продължаваме с

Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г. Моля, някой от вносителите да представи Законопроекта. Заповядайте, господин Зарков.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 не стигнахме до правилното решение, въпреки че повечето от нас, включително представители от мнозинството, определиха начина, по който се определят депутатските възнаграждения в момента, като недостатъчно адекватен и несправедлив. Че има нужда от нов подход за изчисление на депутатските заплати е факт, но това не трябва да ни кара просто да седим и да чакаме да дойде моментът. Има нужда от нов механизъм и ние сме готови да работим за него. Междувременно обаче е необходимо да спрем непрестанния растеж на депутатските заплати. Ако Вашите прогнози и тези, които се споделят, са верни, само след месец-два всеки един от нас отново ще трябва да обяснява на избирателите си защо е повишил заплатата си с няколкостотин лева. Напълно разбираемо е в страна, в която 2,5 млн. души, според данни от Евростат, живеят под или около прага на бедността – това дразни. И дразни справедливо! Вчера тук изслушахме министрите, отговарящи за нашата сигурност, и видяхме, че полицаи, пожарникари, военни работят заедно с порциона за храна и извънредния си труд за заплата средно по-малка от средната за страната, според нашия Правилник ние вземаме три пъти средната заплата. Тринадесет категории висши държавни служители са обвързани пряко или косвено с нашите заплати. Това са шефове на комисии, това са най-различни регулаторни органи.

Малко са професиите, ако въобще има такива, с толкова честа индексация на заплатите – да индексираме заплатите си на всеки три месеца, след като не сме индексирали пенсиите повече от 10 години! Затова настоящото решение е не само да замразим заплатите, а и да ги намалим! Това трябва да е първа стъпка към преосмисляне на начина на преизчисление и определяне на заплатата. И понеже се появиха много спекулации, нека да кажем ясно: по същество нашето предложение е основната работна заплата на депутатите да бъде определена декември миналата година, преди да влезе в сила последното преизчисление, за което всички чухме и усетихме на гърба си гнева на хората, защото то попадна точно в средата на предизборната кампания. Тогава всички казаха: още не са започнали да работят, а си вдигат заплатите! И можем ли да ги обвиним, че говорят така? Заплатата ни, ако приемете нашето решение, ще стане 2 хил. 970 и няколко лева. Честно, не сме се оплаквали! Това е правилно решение и Вие го знаете. През 2009 г. Вие сте взимали същото. Правили са го и други народни събрания. Нека да го направим сега и да покажем този елементарен знак на солидарност, че осъзнаваме своята отговорност! Моля Ви не се инатете и подкрепете едно правилно решение! Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Заповядайте – за процедура.

от новия Правилник, съгласно който: „Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен и разгледан повторно само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в мотивите, и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му“. Точно преди една седмица, миналия четвъртък, обсъждахме Правилника на Народното събрание, включително и приложението към него – Финансовите правила. Проведохме дебата по този материален въпрос. това е материален въпрос, който се съдържа в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Без значение как го маскираме – дали като предложение към Правилника, или като Проект за решение, уредбата касае правилата на Правилника. Затова смятам, че по отношение на такъв Проект за решение трябва да се отнесем като към правилата на Законопроект и да проведем обсъждането след три месеца. Още повече при дебата миналия четвъртък се изрази ясна позиция, че не иде реч до механично или автоматично замразяване, а следва по същество да обсъдим базата и основанията за формиране на възнаграждението. За да не звучи популистично и повторният дебат,

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кирилов, моля, не се крийте зад процедурни хватки и тарикатлъци

Второ, няма как да предложите да се прекратят разискванията и дебатите, защото това правомощие съгласно нашия Правилник може да се направи единствено и само по отношение на второ четене на законопроект. Тук не е такава ситуацията.

Има ли изказвания? Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване „Проект! РЕШЕНИЕ: за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители: Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

Писмени отговори на въпроси от народни представители от: - служебния министър на правосъдието Мария Павлова на два въпроса от народния представител Екатерина Захариева; Захариева; - служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов на два въпроса от народните представители Цветан Цветанов и Пламен Нунев. Уважаеми колеги народни представители, искам да Ви припомня, че предстои гласуване на извънредни точки, които да бъдат включени в Програмата. от: - служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов на два въпроса от народните представители Валентин Радев и Маноил Манев; Маноил Манев; - служебния министър на отбраната Стефан Янев на въпрос от народните представители Христо Гаджев и Пламен Манушев; Пламен Манушев; - служебния министър на отбраната Стефан Янев на въпрос от народните представители Константин Попов и Пламен Манушев; Пламен Манушев; - служебния министър на отбраната Стефан Янев на въпрос от народните представители Константин Попов и Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов на 20 въпроса от народния представител Лиляна Павлова;

Лиляна Павлова; - служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов на въпрос от народния представител Манол Дора Янкова; - служебния министър на туризма Стела Балтова на пет въпроса от народния представител Николина Ангелкова; Ангелкова; - служебния министър на земеделието и храните Христо Бозуков на пет въпроса от народния представител Десислава Танева; Танева; - служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на въпрос от народния представител Антон Кутев; Антон Кутев; - служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова на въпрос от народния представител Ивелина Василева. Уважаеми колеги народни представители, позволете ми да Ви уведомя, че изданието на новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, обн. в „Държавен вестник“, бр. 35/2017 г., вече е наличен и е раздаден по парламентарните групи.

С оглед на издаден Указ от президента, с който се предлага на Народното събрание да избере министър-председател, във връзка с това и на основание чл. 53, ал. 5 от от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в Програмата за работа на Народното събрание за днешното пленарно заседание на 4 май 2017 г. следните допълнителни точки:

Моля, гласувайте. Гласували 177 народни представители: за 176, против няма, въздържал се 1. Предложението за включване на трите точки, които току-що Ви предложих, е прието. Обявявам почивка до 11,00 ч.